Уважаеми народни представители, на основание чл. 47, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да се включи в седмичната Програма за работата на Народното събрание следната допълнителна точка Проект на решение за изменение и допълнение на Решение на Народното събрание за справяне с ценовата криза на електроенергията, прието вчера, на 15 декември 2021 г. с вчерашна дата са група народни представители. Предлагам това да бъде точка първа в Програмата за пленарното заседание днес – 16 декември 2021 г., като останалите точки съответно се преномерират. Има ли обратно становище? Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители, принципно не възразяваме за разглеждане на тази точка в дневния ред на днешното пленарно заседание, но, господин Председател, този проект на решение нито е качен в сайта на Народното събрание, нито е раздаден на народните представители. Затова предлагам, докато технически се справи администрацията на Народното събрание, да преминем по редовния дневен ред, а тази точка да бъде втора точка за днешното пленарно заседание.

Моля да гласуваме за включването на точката в дневния ред, след това ще гласуваме предложението на госпожа Атанасова да бъде като точка втора за днес. Гласуваме за или против включването в дневния ред за днес.

бъде втора за днес. Гласували 210 народни представители: за 66, против 100, въздържали се 44. Предложението не е прието. Точката остава първа за днешния дневен ред. (ГЕРБ-СДС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предлагам точката, свързана с мораториума, да се излъчва по БНТ и БНР. Обратно становище има ли? Няма. Моля да преминем към гласуване на предложението, направено от народния представител Тома Биков.

(ГЕРБ-СДС): Да. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз не знам защо Ви е толкова пък неприятно това нещо да се излъчи по телевизията! За да няма спекулации! Защото вчера имаше всякакви тълкувания тук – какво се е случило, какво не се е случило. Сайтът на парламента постоянно забива, не се и чува какво се говори.

не е прието. Съобщение: На 15 декември 2021 г. в Народното събрание е постъпило искане от Главния прокурор на Република България господин Иван Гешев за даване на разрешение за продължаване на наказателното производство срещу народния представител Димитър Иванов Аврамов по наказателно дело от общ характер по описа на Специализирания наказателен съд, образувано по внесен обвинителен акт от 15 април 2019 г. от Специализираната прокуратура по прокурорска преписка № 910 от 2018 г. по описа на Специализираната прокуратура за престъпление по чл. 304б, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 и чл. 20, ал. 2 от Наказателния кодекс. С писмо от 15 декември 2021 г. председателят на Народното събрание е уведомил народния представител за постъпилото искане и възможността да се запознае с него и приложените материали. На същата дата с писмено съгласие народният представител Димитър Иванов Аврамов е информирал председателя на Народното събрание,

„Проект! РЕШЕНИЕ за изменение и допълнение на Решение на Народното събрание за справяне с ценовата криза на електроенергията, прието на 15 декември 2021 г.

„Народното събрание налага мораториум върху цената на електроенергията, ВиК услугите и топлинната енергия на регулиран пазар на нивата от 16 декември 2021 г.“ 2.

г.“ 3. Създава се т. 3 със следния текст: „Решението влиза в сила от деня на обнародването.“ Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Изначалната идея на решението, което вчера ГЕРБ-СДС предложи и мнозинството подкрепи, беше да се запазят актуалните цени за електроенергия, ВиК услуги, топлинна енергия за битови потребители и по този начин да се избегне анонсираното от КЕВР увеличение на цените, считано от 1 януари 2022 г. В Решението обаче формално беше записано, че замразяването на цените се извършва спрямо стойностите от 1 януари 2021 г. Не беше отчетено, че считано от месец юли 2021 г. са в сила нови цени за електроенергия, ВиК услуги, топлинна енергия за битови потребители, които са различни от цените към 1 януари 2021 г., респективно са по-високи от тях. Ако оставим Решението в редакцията, която беше приета вчера, 15 декември, то ние рискуваме да създадем един опасен правен прецедент, защото де факто това може да се тълкува дори като опит за изменение на цените на услугите със задна дата – правомощия, които са извън обхвата на народните представители. Ето защо ние считаме, че Решението за справяне с ценовата криза, което групата на ГЕРБ-СДС предложи и мнозинството подкрепи, трябва да бъде изменено, като се укаже, че цените за битови потребители се замразяват спрямо актуалните нива днес, спрямо днешна дата, а мораториумът следва да действа до 31 март 2022 г. Защото, колеги, това ще даде едно спокойствие на битовите потребители през зимния период, а всички засегнати страни ще имат достатъчно време да се подготвят, ако КЕВР реши да преразгледа регулираните цени в един бъдещ момент. Благодаря Ви. Благодаря, господин Куленски. Реплики има ли? Няма. Заповядайте за изказване.

искам да предложа по т. 2 срокът на действие да бъде не до 31 март 2022 г., а до 30 април 2022 г. Мотивите ми са, че ако, да речем, за повечето части от страната, особено за низините и равнините, април е сравнително топъл и разходите за отопление са значително по-малки, за региони, като Смолян, където хората в момента бедстват, април месец далече не е толкова пролетен и толкова топъл. Средната температура например за Чепеларе за април е почти същата като средната температура за Пловдив за месец март. По тази причина срокът на действие по т. 2 да бъде до 30 април 2022 г. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Проектът на решение за изменение и допълнение на Решението на Народното събрание за справяне с ценовата криза на електроенергията, прието на 15 декември 2021 г., адресира и шоково покачване на цените, проведено в условията на изключително кратка обществена консултация и без възможност за планиране на подобно поскъпване от българските домакинства. Отлагането временно на подобно качване в един разумен и пропорционален срок, какъвто е предвиденият в настоящото решение до 31 март 2022 г., ще гарантира по-спокойно протичане на зимните месеци, в които цените на електро- и топлинната енергия са най-високи, и ще даде възможност за справяне на българските домакинства в тежките социални условия, в които се намира страната. В тази ситуация интересите на енергийните дружества следва да намерят баланс спрямо интересите на крайните потребители. В противен случай подобно шоково увеличение е в състояние да създаде и задълбочи социалната криза и да доведе множество домакинства до ръба на бедността и до невъзможност за заплащане на електроенергията и топлинната енергия. Предложеният проект за решение на Народното събрание е ограничен във времето с цел постигане на пропорционалност на държавната намеса. Предложеният срок е разумен и е свързан с изтичане на определен период от време до 31 март 2022 г., като по този начин се гарантира, че КЕВР, заинтересованите страни и всички институции и граждани ще имат достатъчно време да обсъдят и вземат отношение по евентуалното решение. На следващо място, крайните потребители ще имат достатъчно време да се подготвят за последиците от промяната на регулираните цени. Като национален регулаторен орган КЕВР регулира цените в съответствие с нормативната уредба и актуалните пазарни условия. Основен приоритет на Комисията е да защитава интересите на потребителите и да предотвратява злоупотреба с господстващо положение, като отчита интересите на енергийните дружества при спазване на изискванията за икономическа обоснованост на цените на услугите и за възстановяване на разходите при съобразяване на всички предоставени данни и защита на законните права и интересите на гражданите на Поради това Народното събрание е в позицията да гарантира запазването на предвидената в чл. 31б, ал. 1 от Закона за енергетиката максимална защита на интересите на крайните клиенти, изхождайки от контекста на пазарната ситуация в страната. Подобен подход на Народното събрание е напълно оправдан и от позицията на принципа за социална държава, закрепен в преамбюла на Конституцията. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Рибарски. Има ли реплики? Да, Жечо Станков – заповядайте за реплика.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

Въпросът обаче е следният: във връзка с Вашето изказване, отдолу датата 31 март 2021 г. беше спомената, трябва внимателно да се помисли във връзка и с това, което каза колегата от ВЪЗРАЖДАНЕ точно конкретната дата, до която трябва да действа мораториумът. Визирайки, че в крайморските области Варна, Бургас, Добрич има голямо отражение поне до края на поне до края на май месец, когато започват и сериозните приходи в региона, според мен трябва много внимателно да се преосмисли датата 31 март. По-конкретният ми въпрос към Вас в моята реплика е следният: коя цена на енергията и всички услуги, свързани с електроразпределителните дружества, ще е по-ниска – тази от 1 януари 2021 г. или тази, която предлагате към 16 декември 2021 г.? ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Станков, предложението за 31 март… ЖЕЧО

Кажете по същество. ВЛАДИМИР ТАБУТОВ: Да потвърдя нашата теза за предложението 31 март 2022 г. Идеята е да имаме време да се въведат други конкретни мерки, а не да се съобразим с климатичните особености на всички населени места. Благодаря.

Благодаря за въпроса на господин Станков. Целта на времевия период не е да се съобразим наистина с климатичните условия и да гадаем дали енергията ще е по-евтина. Ние не искаме да взимаме отношение по ценовите политики на КЕВР, просто идеята е да се даде разумен период на всички заинтересовани лица да се подготвят, да адресират своите притеснения относно засегнатите в решението на КЕВР цени И това да бъде разисквано в комисии и да се върви към реално предложение за някакви решения за цялостно на ситуацията с цените на електроенергията в България. Но ние не искаме да гадаем относно цени и да даваме репери за цени и дати, които да бъдат вземани предвид от Решението.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Мъглата малко започна да се размърдва и зад нея се вижда още една мъгла. разбираме каква е целта. Тя е през тези три месеца да се мислят някакви мерки. Това обаче, което не можем да видим, е кой ще ги мисли! Вчера направихме комисия в парламента, в която участват народни представители, които малко преди това приеха един мораториум, който днес Вие искате да отмените и да промените с друг – същите народни представители, които следващите 3 месеца ще мислят за мерки. Аз питам: има ли някакво отношение правителството към този въпрос – министърът на енергетиката, министър-председателят? Това е много сериозен въпрос! И те защо не проявиха някакво желание или поне госпожа Лена Бориславова да дойдат тук и да кажат каква е тяхната концепция по този въпрос? Защото те ще я правят. Не във временна комисия се правят такива неща. Тези неща засягат цялата енергийна система на България, засягат пряко почти всички български граждани. На второ място, не може така с лека ръка – аз като виждам какъв е подходът с мораториумите, както се налагат, от днес за утре, и утре ги променяме, така да направим някакви мерки, които да променят енергийната система и изведнъж изведнъж да се промени всичко. Ама незнайно кой го променя, кой носи отговорност! Ами, ако са неуспешни тези мерки, кой ще носи отговорност? Тук колективната отговорност на Временната комисия, която утре няма да я има. Това ли ще бъде отговорността на парламента? И друго. Един съвет! Виждам, че сте тръгнали след БСП.

и всичките Вие го приехте. После Лена Бориславова Ви каза, че сте некомпетентни и Вие днес предлагате нещо друго, което е сходно. Пак не се знае какво ще се прави – дайте три месеца, за да можем тук, в парламента, да измислим нещо. Моля Ви, кажете – ако трябва, да дойде министърът на енергетиката, ако има някаква позиция по въпроса. Ако няма, да не идва, ама ако има, да дойде да я предложи и да я представи, да каже: „Утре ще правим това, след един месец – това, след два месеца – това, на 31 март очакваме такъв резултат, на 1 юли – друг“, защото на 1 юли се определя цената на тока, а не от 31 март. Реално този мораториум е до 1 юли. Иначе трябва да се промени някакъв закон междувременно. Но Вие тук в момента изобщо нямате идея какво да се прави, ние, понеже вече си мислите, че Ви подлагаме постоянно някакви динени кори – ние имаме някаква идея, но ни е страх да Ви кажем, защото Вие ще я отхвърлите. (Силен шум, И така ще си караме до 31 март със задържани цени и накрая ще излезе КЕВР и ще вдигне цените тройно и четворно, защото трябва да се компенсира някъде. пак ще Ви направим някакви предложения след малко, поне свързани с тези, които печелят най-много пари в момента – зелената енергия, ВЕИ-тата, малко и те да дадат някаква дан на това общество, защото достатъчно пари направиха през последно време. Благодаря Ви.

не колегите от ИТН, не колегите от ПП, Вие направихте това нещо и сега заставате тук най-нагло и ни казвате ние какво да правим. Вчера кой предложи този мораториум – БСП ли го предложи, или Вашият председател на парламентарна група?

Хайде по тази тема замълчете, ако може, или се изказвайте професионално, също ако може. Но няма да позволим да хвърляте Вашето невежество, Вашата некомпетентност върху коалицията, която е поела управлението на държавата. Благодаря.

Господин Биков, обръщам се първо към Вас. Изненадан съм, че дори нямате търпение да покажете пълното лицемерие, на което сте способни. Изненадан съм, защото Вие можете още. Вие можете да бъдете още по-лицемер! Напомням Ви, че правителството е само на два дни. Не знам какво искате от министъра по енергетика за два дни, защото Вие най-вероятно, когато сте влезли в това Народно събрание, на втория ден не сте знаели къде е вратата на председателя на парламента или колко са входовете на Народното събрание. Така че дайте възможност на министъра на енергетиката да си влезе в правомощията напълно и когато заявявате от различни студия по телевизии и тук, от тази трибуна, че ще дадете възможност на правителството някакъв толеранс, наистина му дайте, а не два дни

Господин Председател! Господин Биков, радвам се, че повдигнахте темата за ВЕИ-тата и нека да кажем, че е обществена тайна, че в тази зала има поне 160 народни представители, които имат бизнес интерес във ВЕИ сектора. от ГЕРБ-СДС.) И тук в момента никой не коментира и това, което се случва с бизнеса в България, защото към днешна дата цените на свободния либерализиран пазар, който всички тук с изключение на ВЪЗРАЖДАНЕ подкрепят и се борите за него, цените са рекордни – 563 лв. Само за справка преди половин година цените бяха 100 лв., а в Полша днес цените са 288 лв. Това, на което е подложен българският бизнес, е геноцид който се подкрепя от всички парламентарно представени партии тук, с изключение на ВЪЗРАЖДАНЕ! Крайно време е този геноцид да бъде прекратен и да поемем отговорност и да кажем, че износът на АЕЦ трябва да се прекрати и да се пренасочи на българския пазар, за да може да подкрепим както бизнеса, така и всеки един български частен потребител. Благодаря. Заповядайте за дуплика. включително и колегите, които участват във Временната комисия. Господин Свиленски, месеца Вашето служебно правителство управлява и не е взело нито една мярка по отношение на енергетиката. Седем месеца! Актуализации на бюджета се предлагаха, в които нямаше никакви мерки по отношение на енергетиката, въпреки че към онзи момент цената на тока вече беше станала двойна. Към 1 януари 2021 г. цената беше 87 лв., сега е над 500 лв., доколкото знам, така че кой до какво е докарал, е добре да отидете да го обясните

как да държим цената на тока, защото няма някакви социални мерки по отношение на енергетиката. Това също е начин да се справим със сегашната ситуация. Не само да се задържа цената, а може да бъдат подпомогнати и хората. Вчера господин Гьоков говори по телевизията – социален министър ни обяснява за енергетиката, за мораториума. Той не обяснява какви социални мерки ще предприеме, а обяснява какво да прави енергетиката. И тук към

концепция и да каже за този мораториум ли е, застава ли зад него, носи ли отговорност за него, как ще започне да организира процесите в в тази посока, защото той ще ги организира. Нали ние сме законодателна власт и даваме задачи на изпълнителната, а тя изпълнява? Той ще може ли да изпълни тази задача, която ние ще му дадем тук? Това са важни въпроси и може да има някаква позиция дори министър-председателят. Изобщо не е до това кой на колко дни е, на всичкото отгоре, ако си станал министър на енергетиката. Аз съм сигурен, че в последните седем месеца той е следил какво се случва и не само в последните седем, а вероятно в последните години в енергетиката, и все има някакво отношение. Ако някой е станал министър на енергетиката, за да се учи там на някакви енергийни въпроси, за мен това е много опасно и аз съм изключително притеснен от начина, по който подхождате към тази тема. И пак Ви повтарям, дайте възможност на БСП да си представи идеите, но не им ходете по акъла непрестанно, защото ще я добутаме пак до някаква зима ще стане. Благодаря Ви.

Ще Ви дам текста, разбира се, господин Председател, но предлагам след края на т. 1 да се сложи запетая и да се допълни: „с изключение на определянето на прогнозна пазарна цена на електрическата енергия за целите на ценообразуване на премиите за електрическа енергия от възобновяеми източници, произведена от централи с обща инсталирана мощност 500 киловата и над 500 киловата.“ Това е предложението, господин Председател. За да ще Ви кажа, че поводът за него ми дават изказванията от сутрешните блокове тази сутрин и от вчерашните коментари на експертите. Наистина, ако се въведе този мораториум, ще стане така: освен че ще отложим ценовото решение с три месеца, ще направим така, че една част от сектора – ВЕИ-тата с преференциални цени ще бъдат свръхсубсидирани. Защо? Защото те получават разликата между прогнозната пазарна цена, която предлага регулаторът и която е предложил на 1 юли – 119 лв. в момента, и тяхната преференциална цена. Тоест те получават премии грубо от около 350 лв. в момента, което е в масовия случай на фотоволтаиците. Ако ние въведем мораториума без те ще продължат да получават над 350 лв. премии, при положение че пазарната цена в момента не е 119 лв., а както каза колегата, е 580 – 590 лв., а вероятно януари ще стане още по-висока, за съжаление. Ако ние искаме да направим така, че да отнемем това свръхсубсидиране от ВЕИ-тата и да докажем, че колегата от ВЪЗРАЖДАНЕ не е прав и че няма 160 депутати в тази зала, които имат ВЕИ-та или интереси във ВЕИ-тата, се надявам да подкрепите това мое предложение. Ако не го подкрепите, не само че ще позволите този сектор да се свръхфинансира, а също така ще ще позволите да се източи и Фондът за енергийна сигурност в известна степен. Калкулациите за този тримесечен период са, че ако

допълнително на ВЕИ производителите и те ще бъдат свръхфинансирани с над тези 200 милиона. Надявам се, че ме разбрахте. Ако имате въпроси, съм готов да отговоря на тях. Благодаря. Заповядайте.

Не е Корнелия, друг е. Така че, господин Председател, искам да призовете народните представители да видим колко от тях лично участие чрез техните съпруги, чрез техните близки и дали са честни пред българския избирател. Аз предлагам да направим така – предложете на народните представители, който няма участие във ВЕИ, да стане прав. Благодаря.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, аз не знам защо от БСП пък не станаха. (Смях.)

и днес да спорите от тази трибуна кой е предложил мораториума, аз бих Ви казал кой не подкрепи този мораториум и съм убеден, че освен ДПС нямаше друга политическа формация. Все още се чудя защо водим някакъв дебат за мораториума, освен дебатът да бъде как и по какъв начин да помогнем на бизнеса, да помогнем на създалата се ситуация с енергийната криза, която я създадохте вчера – до вчера беше ценова криза, а от вчера вече е енергийна криза,

Вчера, след като чуха думата „мораториум“, поне за шест месеца разклатихте инвестиционния процес в България. Вчера, когато се чу думата „мораториум“, държавата я свалихте до бананова република. до бананова република. Не знам в харвардските университети как и по какъв начин четат думата „мораториум“, но мораториум означава, че си се предал, че нямаш изход от създалата се ситуация. От тази ситуация има поне 17 изхода още,

за общините, за старческите домове? Трябва ли Министерският съвет да вземе решение за бизнеса – това, което очакваме от толкова време? Трябва. Трябва ли парламентът да се включи в цялата тази процедура, защото хората са ни избрали? Трябва, но без да създаваме криза. Вие, колеги, вчера създадохте криза, когато обявихте, че ще наложим мораториум, и днес продължавате. Учудвам се, господин Добрев, защо вчера не излязохте тук да кажете защо Вие предлагате мораториум, когато знаете как е и какъв е изходът от цялата тази ситуация? Какво трябва да се направи? Народното събрание абсолютно не трябва да се занимава с мораториума, да приключим и да вземем още днес решение как и по какъв начин да пристъпим за промяна на данъчните закони, да намалим ДДС, ако искате да остане цената, която е в момента, с толкова процента, колкото е цената на повишението от Комисията за енергийно и водно регулиране. Ако искате дори и популистки да постъпите, махнете и по-голям процент от ДДС-то и тогава ще намалите цената и на крайните потребители, но не може да фалирате Топлофикация – София, не може да накарате хората, които живеят на село, на които няма да им помогнете да си купят пелетите, дървата,

включително Вие от харвардските университети – да премахнете чл. 31б от Закона Закона означава, че отнемате възможността на Комисията за енергийно и водно регулиране да определя цените за по-нататъшния период, а според тяхната наредба при промяна с 15% нагоре или надолу да определят нова пазарна цена?! Защо? На какво основание? Представете си, че след 10 дена цената на тока падне още надолу? Тогава Комисията за енергийно и водно регулиране какво ще направи, как ще реагира?

фотоволтаични и ветроцентрали, които са на преференциална цена. Знаете ли на кого са? Няма да му казвам името – и ГЕРБ го знаят, и Вие го знаете. Ако искате да подпомагате тези големите ВЕИ централи, да им дадете 250 милиона за три месеца, гласувайте мораториума, но този път вече няма да е от незнание. Ще сте се включили в процедурата за даване на пари на фирмите на Американските централи, на Прокопиев и на другите (реплика от ГЕРБ-СДС: „А така!“), разбрахте ли за какво става въпрос? За това се борите, за нищо друго не се борите. Колеги, даже ще Ви предложа как и по какъв начин да се излезе от тази ситуация. Първо, предлагам точка първа да отпадне, точка втора да отпадне и решението да бъде: „Отменя решението, прието от Народното събрание на вчерашното заседание.“ заседание.“ И ако не сме в състояние да предприемем такива действия, предлагам на Народното събрание, на председателите на парламентарните групи да направят едно заседание, заседание, за да се вземе информирано решение. Сутринта чувам по Радио „Хоризонт“ – „Преди всички“, правят всякакви интерпретации: решението е било вземано неинформирано. Информацията се намира в институциите, колеги. Вие трябва да се запознаете с тази информация. Това е нашата задача. Нашата задача е, още веднъж – може би ще се повторя за пореден път: не може в България повече да се говори за мораториум. България е европейска държава. Думата „мораториум“ е за банановите републики. В този парламент се вземат решения информирани и компетентни, които да са в полза на изпълнителната власт. Но изпълнителната власт – колеги, от вчера като че ли се намери само говорителката – госпожа Лена, която беше наша колежка тук, изведнъж излезе и започна да управлява парламента от Министерския съвет което беше стара практика. Преди поне нямаше говорител, а директно министър-председателят го отправяше. Сега, ако промяната ще е това, моля Ви се, не го правете. Не го правете! Приключвайки, имам още много неща да Ви кажа, много неща искам да Ви обясня, но нека нашите ръководители да седнат, включително и управляващите, които все още не могат да се стиковат или скърцат със зъбите, да направят тази смазка. Имате един господин Драго Стойнев, който е бил министър на енергетиката,

ГЕРБ това, което Ви предложиха вчера, не означава, че бяха прави. ГЕРБ това, което направиха от вчера, не означава, че Вие трябва да поемете този път, накъдето Ви поведоха. Означава да бъдете на висотата на това, за което са Ви избрали. Имате Програма, с която се явихте пред обществото, която и Вие не я знаете. (Смях от ГЕРБ-СДС.) Придържайте се към Вашата си Програма, защото тя не е лоша. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми заместник-председатели, уважаеми дами и господа народни представители! Факт е, че взетото вчера решение поради поради небивалия обществен интерес на фона на милион и 500 хиляди – 600 хиляди българи, които живеят под прага на бедността в тази държава, която се брои държава в Европейския съюз, обаче потребителите не са от голямото семейство на европейските потребители, това нямаше как да не се случи. Използвайки напрежението около създаването на Временната комисия, вече съм убеден, че след всичките изказвания на колегите от ГЕРБ това решение беше вкарано в залата съвсем тенденциозно. Тенденциозно с цел компрометиране дейността на Народното събрание и правителството, което вчера беше на 24 часа, откакто встъпи в длъжност. Що се отнася до динената кора, господин Аталай, аз не знам кого най-много подхлъзна тази динена кора или кора от пъпеш – няма никакво значение. се изказвам, колега Ганев, не като представител на енергийния бизнес, а като представител на Федерацията на потребителите в България. Така че много внимателно с тази потребителска тема, защото хората чакат нашето решение. Това решение, което вчера ни предложиха колегите от ГЕРБ, ме навежда на мисълта, че трябва да сме много внимателни, когато получаваме подаръци от данайците. Вероятно се сещате за какво иде Не!“) Аз имам особена почит към лекарите, професор Ангелов, защото аз съм един от тези, които минаха не през девет, а през 19 кръга на ада с коронавирус и се върнах от онзи свят.

защото ще стане въпрос каква цена оттук нататък ние ще предпочетем. Говоря за цена без ДДС: АЕЦ „Козлодуй“ – 55 лв. на мегаватчас, ТЕЦ „Марица изток 2“

МИНЧЕВ: Благодаря и аз. Колеги, моля в репликата да адресираме основното изказване. Заповядайте, господин Каримански, и после господин Дилов за реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Една много кратка реплика за това, че се направи едно внушение от тази трибуна, че мораториум се отнася за бананови републики. Това не е вярно. Мораториум наложиха, само да напомня, българските банки през последните шест месеца в извънредното положение. Мораториум наложи за кредитите целият европейски банков орган в Европа от гледна точка на това да може да предпази бизнеси, за да не фалират. Така че мораториум не се отнася за банановите републики. Нека да бъдем точни, господин Аталай. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Каримански. Заповядайте, господин Дилов.

Благодаря Ви, почитаеми господин Председателю. Моята реплика ще завърши с процедурно предложение – обръщам Ви внимание, уважаеми колеги. Господин Аталай, съгласете се, че от два дни социалистите са на власт в управлението и вече имаме съветска власт плюс електрификация. Историята се повтаря като комедия. Но аз искам да Ви обърна внимание върху два факта, които бих искал да коментирате, и да завърша моята реплика към Вас с едно предложение – да подкрепите моето процедурно предложение. В едно от първите интервюта на господин председателя, на почитаемия председател на парламента, той заяви, че е недопустимо парламентът да е придатък към изпълнителната власт. Как отговори изпълнителната власт снощи на това негово интервю? Отговори така: „Така ли? Подръж ми бирата!“ Аз предлагам следното; въз основа на това, което Вие казахте, слушах Ви много внимателно, имате много сериозни аргументи и въз основа на това, което се случи в последните два дни, правя процедурно предложение: господин Председател, след като изтече днешният пленарен ден, предлагам да разпуснете парламента в коледна ваканция. Преценете за колко дни – примерно за 10, за 12, след което да се съберете на Боровец: управляващо парламентарно мнозинство, Министерски съвет, да прочетете Конституцията, прочетете Закона за енергетиката, прочетете Правилника на Народното събрание, да решите как ще управлявате, как ще взимате решения и да ни свикате отново, когато вече имате една яснота по процедурата. Защото, господин Аталай, демокрацията никога не е била отговор накъде вървим, тя е отговор на какво – как вървим, как да взимаме заедно решения. В момента ние не сме наясно затова как ще вземем решение, камо ли да изберем кое е по-доброто решение. Не разбирам от енергетика, разбирам от процедура. Затова процедурното ми предложение е да обявите коледна ваканция след края на днешния парламентарен ден. Благодаря. И аз благодаря, господин Дилов. Дуплика от страна на господин Аталай.

Към колегата от БСП. Имахте възможност да излезете да се изкажете, но тъй като се познаваме от дълго време с Вас, Вие за какво пледирате днес? Да дадете на Прокопиев 250 милиона от Фонд „Енергийна ефективност“ или да направим така, че хората да получават електроенергията си на онези цени, на които им са, могат да ги изплатят? Ако искате да платите на тези над 500, над киловата електроенергия 250 милиона за тези три месеца, подкрепете мораториума, включително на Вашия приятел. А колкото до колегата за мораториума – дали е било на банановите републики? Извинявам се, че не Ви разбрах. Но като чуем „мораториум“, аз се сещам за 1990 г. в България,

вървете и съберете всички икономисти, включително онези – от Красен Станчев почнете докрай, докъдето стигнете, да Ви кажат какво означава мораториум и за какво се борите от два дни насам. Не Ви отива… (Реплики от

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Георгиев, разбирам, че политическата партия, към която принадлежите в момента, и парламентарната група Ви дърпа към техните идеали за налагане на цензура, но не си позволявайте да съветвате народни представители и Вие да налагате цензура.

започнаха с „Екогласност“, сега Вие променихте принципите на тази организация и станахте част от партията, срещу която се борихте. Така че Вие да ми давате съвети как да се изказвам и по кои теми да вземам отношение, господин Георгиев, те са част от миналото и цензурата е единствено и само в главите на и не може да бъде част от идеалите на една демокрация, в която се намираме в момента, така че, благодаря Ви за съвета. Ще продължа да се изказвам по темите, по които смятам, че трябва да защитя интереса на българските граждани, които са гласували за мен. Благодаря Ви.

Господин Георгиев, аз съм отскоро в парламента. Нямам представа Вие от колко време сте в парламента, но меко казано, не е възпитано да си позволявате да определяте кой какво ще говори оттук. Ще Ви помоля да се въздържате, за да не стана такъв, какъвто сте Вие. Нямате никакво право да определяте аз какво ще говоря. Плюс това сте крайно неадекватен – цитирате мен, цитирате други хора, от енергетика минахте да обяснявате как сте минали през коронавирус.

Приключваме с тази размяна на обиди, включително в лични обяснения. Заповядайте, госпожо Петкова, за изказване по съществото на дискусията.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 свързано с това какво е поведението на Политическа партия ГЕРБ и нашите коалиционни партньори от СДС, по отношение на така наречената ценова криза и кой до какво е довел енергетиката. Провокирахте ме просто да Ви припомня някои неща: енергетиката беше в критично финансово състояние и беше почти на ръба на техническия фалит през месец ноември 2014 г., когато ние от Политическа партия ГЕРБ поехме управлението на страната. Тогава енергетиката беше във финансов колапс. Там имаше толкова много междуфирмени задължения, такава междуфирмена задлъжнялост и такъв огромен дефицит в НЕК, че системата беше изправена наистина пред технически фалит. Към настоящия момент с радост можем да кажем – до 12 май 2021 г., че енергетиката е и финансово, и технически стабилна. Така че до какво сме довели енергетиката фактите – числата са налице. Вижте каква е статистиката назад във времето, погледнете каква е била цената на електрическата енергия при управлението на Политическа партия ГЕРБ и вижте каква е цената на електрическата енергия от 5 август 2021 г. до настоящия момент. Това ще Ви даде отговор на въпроса кой как е управлявал и кой до какво е довел енергийната система на страната. Що се отнася до дебата, свързан с мораториума, аз започвам да не вярвам какво всъщност чувам. Излиза едва ли не, че ние от Коалиция ГЕРБ-СДС сме виновни за това, че Вие вчера сте гласували нашето предложение. То беше направено не от любов към управляващите днес, а беше направено от загриженост към българските граждани. Вие, доколкото си спомням, вчера подкрепихте с огромно мнозинство това наше предложение. Тогава ние не бяхме нито нагли, нито подли, нито Ви бяхме подвели – гласувахте единодушно. След това обаче явно Ви се скараха от изпълнителната власт и решихте, че трябва нещо да се промени. Така че, уважаеми колеги, дами и господа народни представители от „Продължаваме Промяната“, Вие влязохте в парламента с мотото да върнете парламентаризма. Както виждаме обаче, вървите натам парламентът да стане един гумен печат на изпълнителната власт. Благодаря Ви.

Не разбирам драмата, която тече във Вашите редици, изразена от преждеговорившите. В крайна сметка ние в момента прецизираме вчерашното решение. Може да се прецизира и още по-добре. Има предложения и от Ваша страна, така че просто прецизираме вчерашното решение и ще го препотвърдим. Би трябвало да сте изключително щастливи, че за втори път ще препотвърдим нещо, което Вие предложихте. Така че, ако обичате, успокойте си нервите и спрете да говорите наизуст.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми колеги, и аз призовавам малко да успокоим топката. Надявам се, че всички в залата са с добри намерения. Всички осъзнаваме, че по-голямата част от българските граждани няма да имат възможност да си плащат цената на тока, ако нещата останат такива, каквито са в момента. Затова народното представителство правим всичко възможно да стане така, че да облекчим бюджета на всяко едно българско семейство – това е доброто намерение, което искаме да постигнем. Дали вчерашното решение е било най-правилното, дали днес то може да бъде прецизирано?! Да, всяко решение може да бъде допълнително прецизирано. Затова се надявам, че след малко ще направим така, че да бъде взето още по-разумно решение, но с оглед именно подпомагане на всяко едно българско семейство. Затова в момента да се връщаме каква е била цената на 5 август, а в момента каква е, реалностите са много по-различни от това, което беше до 5 август, до това, което е в момента. Да влезем в дълбок анализ какво е трябвало да се прави в енергетиката. Мисля, че в момента не е мястото и не е времето, но ще се стигне дотам, че не са свършени голяма част от нещата, които е можело да бъдат направени така, че България да бъде на съвсем друго ниво на енергийна независимост. Предлагам сега действително да се концентрираме върху това какъв да бъде мораториумът, как точно да стане така, че не някои хора да спечелят повече от този мораториум, единствените, които да спечелят, да бъдат българските граждани и българските домакинства. Уважаеми колеги, нека да се концентрираме и да приключим с това безкрайно говорене и опити за репетиране от трибуната на Народното събрание. Благодаря Ви.

(ДПС): Господин Председател, моля да бъда извинен, че не бях в залата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да припомня по повод мораториума на Народното събрание, че едно действие, което е положително и което чака решение, като озаптяване цените на електроенергията най-малко за битово потребление, трябва да е добре обмислено, да бъде законосъобразно и конституционосъобразно и да отговаря на европейските норми. Ако не се научим, решавайки един проблем, да не отваряме други два, три, пет или десет – не решаваме нищо.

по БНТ и хората го видяха. Дебатът, в който, както се казва, стигнахме до неприлични сцени, в които БСП и лидерката на БСП искаха налагане на мораториум върху действията на изпълнителната власт във връзка с това, че трябва да бъде изчегъртан ГЕРБ. Не обичам тази дума, но съм принуден да я използвам. Тогава от тази трибуна ние казахме, че това е противоконституционно и че не бива да се прави, и ако искаме да възстановяваме някаква справедливост, тя не може да бъде възстановена с незаконни средства. Предупредихме, че Конституционният съд ще отмени този мораториум и че това ще има последици, защото всички, които са засегнати от решението, обжалват в съда, а държавата ще бъде принудена да понесе щети, защото решенията на съда ще бъдат в унисон с решенията на Конституционния съд, разбира се. На 28 септември Конституционният съд се произнесе по този казус и отмени мораториума на Народното събрание.

определен начин на реализиране на своята дейност, а също така и конституционно маркирани средства за изразяване на властта. Всяка от основните функции – законодателна, изпълнителна и съдебна, трябва да се осъществява да се осъществява в определените от Конституцията предели и в съответствия с установените от нея правила и така нататък. Мораториум върху решение на независим регулатор или мораториум върху бъдещо решение, върху възможността регулатор да взима решение, което му е дадено със закон, а и с европейските правни норми, не е правно решение на въпроса. Тук е мястото да подчертая още веднъж това, което казаха и господин Аталай, и други колеги: ДПС сме категорично за решаване на този проблем. ДПС ще подкрепи всяко решение, което е законосъобразно, а такива възможности има.

защита от ценовия шок на този скок и не бива да допускаме те да платят цената на повишаването на енергоносителите, но не с мораториум. Най-лесното е. Хванахме се пак за най-лесното Народното събрание налага мораториум. На кого? На независим регулатор?! Хайде сега ще питаме Европейската комисия как се отнася към намеса на законодателната власт върху правомощия на независимите регулатори. Европейската комисия и Европейският парламент са особено чувствителни към намесата в работата на независимите регулатори. Да подчертая още веднъж, че ще подкрепим всяко решение. Такива има поне няколко – видими на пръв поглед, преди задълбочения анализ на юристи и специалисти в енергетиката. Нека да потърсим това решение. Мораториумът не е решение, защото точно в този случай, ако последва отмяна на мораториума, повярвайте ми, ще последват много тежки финансови санкции към държавата. Тук става въпрос не да защитаваме някакъв корпоративен интерес, а става въпрос за големи международни компании, които оперират на нашия пазар, и ако мораториумът бъде отменен, те ще си потърсят правата и финансовите загуби ще ги плати бюджетът, респективно българският данъкоплатец. Апелирам към Вас да помислим за това. Мораториумът е лесно решение, но не е вярното решение. Благодаря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

Вярвам, господин Председател, ще се съгласите с мен, че всяко число, което се казва от тази трибуна, и всеки цитат трябва да са точни. Нали така? Все пак това е най-високата трибуна в държавата. Господин Дилов си позволи да направи катастрофично внушение, използвайки неточен цитат. Той цитира Хегел, казвайки, че историята се повтаряла като комедия. Няма такъв текст. Оригиналният текст е, че историята се повтаря само като фарс или само като трагедия. Благодаря.

Ще бъда изключително кратък в изказването си с един ретроспективен анализ на това, което се случи вчера и се случва днес в тази зала, във връзка с мораториума, който наложихме в това събрание. Ще започнем с ранните сутрешни блокове, които се опитваха да подгряват общественото мнение в България за приемането на такъв мораториум, за който ние бяхме взели решение, но медийни личности решиха така от нашите редици тук на парламента да подгреят обществото, като почнете от най-ляво и свършите в най дясно. Няма да цитирам имена на колеги, за да не влизаме в онова говорене с личните обяснения и така нататък. Всички сте гледали, ако не сте гледали, попитайте пиарите си – те ще Ви кажат. Внесохме предложение, за което, виждате ли, днес чувам, че някой се бил подвел. Кой се е подвел? Експертите в БСП са всепризнати. Експертите вдясно са всепризнати. Експерти вероятно има сред новите колеги, които аз не познавам и се извинявам, ако не ги оценявам от тази трибуна по достойнство. Тези експерти днес – 24 часа по-късно, разбраха какви рискове има този мораториум. Хайде бе, хайде. Няма никакви рискове в този мораториум и Вие го знаете. Сега обаче е важно да направим анализа и на това, което наистина се случи. Наистина. Всъщност се случи следното: минути след като приехме този мораториум, някъде почнаха да звънят телефони. Някъде почнаха да звънят телефони, дали на спонсори, дали на приближени до някого лица, дали на говорители на Министерския съвет. Като казвам говорители на Министерския съвет, че се сетих, колеги, от 43-тото събрание съм в тази зала, а бе това с гумения печат, това с премиерската република, това с безпредметното Народно събрание,

каза Ви какво да гласувате в тази комисия. Искрено съчувствам на колегата председател на тази комисия, защото ми е съгражданин и го познавам, и и не знам как ще се справи, ако продължават по телефона да му дават директиви, и то не министър-председателят примерно, който отговаря за политиките, или министърът на енергетиката, ами началник-кабинетът. Той е началник на администрацията. На Вас не Ви е началник и това Вие го знаете. На старите колеги, които са тук и които са ни обвинявали в хиляди грехове, искам да им кажа: бе, Вие ще се примирите с това да ни е началник?! Да Ви събира горе и да Ви прави на диви и щастливи, да вземате всякакви решения и днес тук да се потите и да вадите доводи откъде ли не, само и само да махнем едно нещо, което свършихме. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Ние спряхме цената на тока на цени от месец януари преди юнското увеличение и преди вчерашното заседание на Комисията, която щеше да го увеличи още. Това е болката и страданието всъщност, че не можахме да го увеличим – не можахте или не можаха – няма значение, да го увеличат още веднъж. Това е истината. Сега корекциите, които предлагате, могат да бъдат и полезни като срок и други неща. Само не се връзвайте на това да го направите с цени, които нямат нищо общо с месец януари. Защото ние го правим за хората – да им са по-евтини сметките. За нищо друго не го правим. Благодаря Ви.

Председател, уважаеми колеги! Всеизвестна е истината, че ако някой ползва нещо, без да го плаща, друг някой плаща, без да ползва. С този мораториум, който вчера беше приет, изключително необмислено, изключително прибързано, подвеждайки новата четворна коалиция да влезе в някакво необмислено решение без цифри и без обосновка в момента, ние продължаваме да поправяме една грешка с друга грешка. Съжалявам, че в мотивите, които чухме тази сутрин за промяна на решението, не чухме никакви цифри. Истината е, че е трудно да се съберат, че това са минимум две министерства, може би три – Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Социалното министерство, Министерството на финансите всички те са замесени много сериозно в провеждането на тези политики и на това решение, което ние ще вземем тук. Много ми се иска максимално отговорно, максимално сериозно да подходим към излизането от ситуацията, в която вчера управляващото мнозинство вкара и Министерския съвет, а може би Министерският съвет вкара управляващото мнозинство. Но така или иначе в момента сме заложили на карта, започвайки от имиджа на България на международните пазари, цените, печалбите на дружествата, на бизнеса и разбира се, оцеляването на хората. В крайна сметка това, което ние трябва да направим, трябва да направим така, че да развържем примката от врата на бизнеса и да направим някаква реална помощ за хората. Защото ако хората получат ниски цени за ток, но платят тези цени, това намаление на тока чрез повишени цени на хранителните продукти и на стоките, които бизнесът произвежда за тях, всъщност няма да има никакво реално намаление. Да, недоволството няма да бъде насочено срещу енергоразпределителните дружества и срещу сметките за ток, а ще бъде насочено срещу хлебарите, които продават уж по-скъп хляб, но ние поне трябва да знаем, че всъщност сметката за ток ще бъде вкарана в сметката на бизнеса чрез задълженията към обществото. Това са неща, които ние сериозно, отговорно трябва да ги помислим, без да се замеряме с реплики и дуплики и да се опитаме по най добрия, най-конструктивния начин да излезем от ситуацията, в която вчера

Няма. За изказване – Александър Ненков, след това Жечо Станков. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Да си кажем истината. До този мораториум и до това решение се стигна вчера поради една единствена причина – неяснотата на управляващото мнозинство, на правителството как да се справи с ценовия шок, пред който сме изправени. ГЕРБ нямаше и намерение сигурно да предлага подобен вид решение. Аз в лично качество мога да изразя становище, че не съм привърженик на мораториумите. Прав беше господин Аталай, че когато нямаш решение, това е един вид бягане от отговорност и винаги съм го твърдял. Само че ние предложихме мораториума, защото видяхме, че Вие всъщност нямате никаква представа какво да правите. Вчера Ви казах: седем месеца загубено време. месеца, в които Вие се занимавахте, и два парламента, с всякакви други неща, но не и с важните теми според мен за обществото. Едната беше коронавирусът, другата беше енергийният шок, подкрепа за бизнеса, подкрепа за хората, покачващата се инфлация. Това са важните теми на обществото. Вие се занимавахте с всичко друго, но не и с това. От вчера, когато вече Вие сте управляващи, всъщност се оказахте в една ситуация на невъзможност да предложите адекватни решения. Неопитността да излезеш на тази трибуна и да си загубиш мисълта е разбираемо, и на мен ми се е случвало, и на всеки може би малко или много, иска време, при което ти да придобиеш все пак някакъв опит. Това не е проблем. Проблем е обаче, когато идваш на власт с много високо вдигната летва, идваш на власт с обещания за експертиза, идваш на власт с обещанието, че ти знаеш какво ще направиш, имаш ясна програма и план как да го направиш, но всъщност се оказва, че това не е така. Да не стане така, колеги, че скоро да започнем да си говорим за една от Вашите любими теми за калинките? Защото никой не иска от министъра на енергетиката да дойде днес тук и да бъде изключително акуратен, точен, да представи информация и данни, но се иска от министъра на енергетиката да е тук и той да бъде участник във взимането на решението, каквото и да било то. Фактът, че господин Николов, който е министър на енергетиката, не е тук, означава, че той също се крие. При положение че Вие сте четири партии, които управлявате, които ще задавате курса, а той ще бъде човекът, който ще изпълнява, включително и целият Министерски съвет ще изпълнява тези решения, той трябва да участва именно във взимането на това решение, но него го няма. Вчера ми направи едно друго сериозно впечатление – изказването на говорителя на Министерския съвет, и аз наистина се озадачих. Тя каза, че как беше, опитната опозиция налага решения. Колеги, вчера първо Ви поздравих с моето изказване, че започвате да осъзнавате, че сте управляващи и носите отговорност. Само че с това изказване вчера си връщам думите назад. Вие още не осъзнавате, че носите отговорност и че управлявате. Вашите решения имат значение. Вече не сте на улицата. Вече няма протести. Вече не сте опозиционни партии – Вие сте управляващо мнозинство. Кажете ми: аз за толкова години вече съм в този парламент и всякакви дебати сме водили с опозиция, били сме и опозиция, и управляващи, но никога не ми се е случвало опозицията да налага каквото и да било. Как опозицията с 59 народни представители ще наложи каквото и да е било? Може ли някой да излезе и да ми обясни това нещо? Това оправдание, да Ви кажа, не е в полза на управляващото мнозинство. Напротив, то е обратното. Това означава неспособност да взимате адекватни решения и да излезете и да кажете: ГЕРБ е предложил мораториум. Да излезете и да кажете: не, не е добро, или не, трябва да се промени по този начин. Кога разбрахте, че е взето грешно решение? Кога? Когато го предложи ГЕРБ? Когато взехте почивка от 30 минути? Имахте цялото време на света. Госпожа Корнелия Нинова дойде тук – вицепремиер и министър на икономиката и индустрията. Тя също беше тук, или когато го гласувахте това предложение? Кога разбрахте, че всъщност има проблем? Кога? Може ли някой да излезе и да ми обясни това нещо? Как опозицията налага каквото и да било? Колеги, то щеше да е смешно, ако не е много тъжно. Управлявате Вие, носите цялата отговорност. Цялата отговорност! Когато ГЕРБ са управлявали, никой не ни е помагал – никой за нищо. Опозицията излиза, предлага едно, второ, трето. Работа обаче на управляващите е да кажат кое според тях е добре и кое не е. Големият проблем, колеги, е, че просто Вие нямате идея. Всъщност до вчерашното решение се стигна от това, че Вие искате да направите една комисия, за да спечелите време, защото нямате представа как и по какъв начин да излезете от ситуацията, в която се намирате. Ето това е истината. Хубаво е да осъзнаете, че вече цялата отговорност е във Вашите ръце. Пак казвам: ако неопитността не е порок, то порок е, когато идваш с големи заявки, с голям апломб, но всъщност, когато се събудиш, осъзнаваш, че просто нямаш идея, нямаш представа как и по какъв начин да подходиш. Ето това е тъжното. Дано да не съм прав.

темата, която днес дискутираме, ще окаже влияние не само в рамките на следващите няколко месеца, в които е мораториумът. За съжаление обаче, предложението за изменение на Решението в този му вид не решава целия проблем и ще Ви кажа защо. На първо място, днес цял ден се говори за цената на енергията. Вчера колегите от Комисията за енергийно и водно регулиране, които изключително много уважавам – както целия им състав и комисар, така и администрацията, след като чуха какво се дебатира тук, прекратиха незабавно общественото обсъждане на проектодоклада си. Но трябва да сме наясно с едно,

Вчера на Комисията – извинявам се на господин Рибарски, че не успях от самото начало да присъствам, се коментираше много внимателно дали тези решения, които се взимат в Комисията и тези в залата днес, ще окажат влияние само на регулирания или и на свободния пазар. Колеги, предвид факта, че повишението на цената на пренос, достъп, разпределение и така нататък оказва влияние не само върху домакинствата, а и върху бизнеса, искам да вкарам следните редакционни предложения. Благодаря. ЖЕЧО СТАНКОВ: Те касаят две основни точки. На първо място, понеже в крайна сметка битовите потребители са тези, които винаги плащат сметката, ние трябва да се погрижим освен техните сметки за електроенергия да не бъдат повишавани, да се погрижим и от страна на бизнеса да няма повишаване в крайната цена на стоките и услугите. Това можем да го направим само по един начин, а именно създаване на нова т. 4, която гласи: „Министърът на енергетиката и министърът на финансите да изготвят компенсаторен механизъм за компенсиране на небитовите потребители с размер на 75% от разликата между прогнозната пазарна цена, определена в Решение № С-27 от 1 юли 2021 г. на КЕВР, и средномесечната цена на пазара „Ден напред“ от платформата на Българска независима енергийна борса.

битовите потребители освен да не повишим сметката им за ток, но да не повишим стоките и услугите, които те трябва да заплащат през най-критичните месеци от годината, е да приемем тази точка. В допълнение обаче, тук съм склонен да се съглася и с изказалите се вчера по време на заседанието – успях да го върна и да прегледам всичките изказвания, много внимателно трябва да помислим за сигурността на енергийната система, за сигурността и на ВиК дружествата. Какво имам предвид? Всички сме наясно, че въвеждайки този мораториум, не отпадат просто едни разходи. Разходите си ги има. Важно е обаче по какъв начин тези разходи ще бъдат покрити и от кого ще бъдат покрити? В тази връзка, за да гарантираме сигурността на електроенергийната система, съществуването на дружествата по т. 1, предлагаме т. 5: „Министърът на енергетиката и министърът на финансите да изготвят компенсаторен механизъм за засегнатите страни по т. 1…“ – които смятам, че са достатъчно ясни, виждайки, че става въпрос за електроенергия, топлоенергия и ВиК дружества – „… компенсаторният механизъм да влиза в сила от 1 януари 2022 г.“, като по този начин ние да гарантираме финансовата стабилност във всички тези сектори и покриването на тези разходи, които така или иначе ще бъдат извършени, за да може да се случи услугата от разпределение, топлоснабдяване и ВиК. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Станков, аз не съм съгласен с Вас за това, че записана цената на електроенергия за Регулатора не е достатъчно ясно какво се има предвид. Според мен волята на Народното събрание, и като гледам действията на Регулатора от вчера, разбира, че става въпрос за крайната цена на електроенергията. В същото време обаче искам да обърна внимание на народните представители на втората част на Вашето изказване, която касае компенсации за бизнеса. Вашето предложение мисля, че трябва да бъде подкрепено от цялата зала, защото много от хората, много от народните представители от всяка една от парламентарните групи обърнаха внимание на това, че – да, ние решаваме въпроса според вносителите на мораториума с цените за бита, но по никакъв начин не решаваме въпроса с високата цена за бизнеса. Тези 500 – 600 лв. за бизнеса, които се плащат в момента, ще продължат да се плащат без никаква компенсация. Предложението на колегата Станков е да се даде компенсация, да заложим в този мораториум задължителна компенсация за бизнеса в размер на 75% между прогнозната пазарна цена и тази, която се получава на пазара, тоест Регулаторът е казал: прогнозната пазарна цена е 120 лв. Бизнесът е заложил, бюджетирал е в своите разходи 120 лв. Оказва се обаче, че цената е 600 лв., не е 120 лв. Тогава колегата предлага чрез бюджета да бъдат подпомогнати тези предприятия със 75% от разликата между 600 лв. и 120 лв., което според мен е справедливо решение, подкрепя се от работодателските организации. Аз го изпратих на колегите в сферата на енергетиката от различните парламентарно представени партии, за да имате текста на това предложение и да може да го осмислите,

Основна цел на това да си дадем малко време е да може работна група да оцени, да предложи конкретни мерки, които да бъдат наложени с цел справяне с енергийната криза. Затова предлагането на мерки, които

уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, вчера сутринта с това, което допуснахте още на първа точка – да не влезем по същество в приемането на дневния ред, Вие допуснахте това, че през целия ден изказванията бяха свързани с всички небивалици, които днес продължаваме да говорим за същите неща.

Политиката я правят тук, от парламента, защото тук се прави политиката наистина, но ще Ви помоля, нека да имаме уважението! Докато не се влезе с предложени решения, изменения, допълнения – всичко онова, което е свързано с ценообразуването, или да се занимаваме с кризата с цените, това ако не минава през Министерството на финансите, ако не е минало през Министерския съвет, ако управляващите не взимат решението, разберете, че днес това, което правим, никак не е приемливо. Ще изпратим едно решение, доколкото вече виждам 75%. А защо да не е 76%? Не знам. Защо да не е пък и 70%?

дневния ред по тази точка да ги гласуваме, защото следващите, които ще излязат, ще предложат 100% подпомагане на бизнеса. Бизнесът наистина изнемогва, но трябва да има точни, ясни разчети от господин Асен Василев, от господин Кирил Петков – и им отправям послание оттук. Господин Петков, вземете управлението в ръцете си! Не може по този начин да се подигравате абсолютно с всичко, което се случва в тази държава. Неприлично е, колеги! Разбира се, политиката позволява това нещо, но има някакви граници.

Благодаря Ви, господин Председател. Ще започна по реда на репликите. Благодаря на господин Добрев за допълнителните уточнения. Действително бизнесът е този, който пострада значително от ковид кризата, а чрез него и чрез повишаване на цените на стоките и услугите – и българските граждани. Безспорно е обаче, че чрез т. 4 запазваме конкурентоспособността на бизнеса не само в рамките на територията на страната, но и на територията не само на Европа, а и на целия свят. Относно репликата на колегата от „Продължаваме Промяната“ – имали сме възможност заедно да работим в сектор „Енергетика“, но тук се обръщаме към Вас, към всички политически сили – както управляващи, така и опозиция, обръщам се и към българските медии, които абсолютно безпристрастно предават цялата информация на българските граждани, заключението от Вашето изказване и днешните Ви действия е следното: На първо място, с изместване датата на мораториума, която вчера ние предложихме и днес Вие предлагате, реално няма да извършите обещаните действия обещаните действия – и не само запазване, а дори и намаляване на сметките – ако бяхте запазили нашата дата. С неприемането на т. 4 и т. 5 като предложения към Вашето решение Вие обричате българския бизнес на фалит, Вие обричате български малки, средни и големи предприятия на възможността да започнат да освобождават веднага хора, защото част от тях вече не могат да финансират сметките си за електроенергия. Защо 75% ли, господин Аталай? Този разговор е многократно воден с работодателските организации както на големите работодатели, така и на малкия и средния бизнес. Поемането на 75% от тежестта на по-високите цени, от една страна, е дисциплиниращ ефект, защото не поемаме 100%, а продължаваме да им показваме, че те трябва да се реформират и трябва да бъдат по-енергийноефективни, а от друга страна, им показваме, че кипналата вода в радиатора на автобуса, който кара в момента коалиционното правителство, леко трябва да се отвори капачката, защото иначе в противен случай ще избухне. И какво имам предвид? Ако не се приеме т. 5, означава да обречем на фалит както държавните предприятия в сектор „Енергетика“, така и всички тези лицензианти, които изпълняват в момента своите задължения, свързани със Закона за енергетиката. Така че т. 4 и т. 5 гарантират и допълват Вашето решение в частта не само да не скачат сметките за електроенергия на гражданите, а да не се повишават и техните разходи за стоки и услуги, с които бизнесът веднага калкулира по-високата си цена за енергия. И на второ място, запазване на сигурността и в енергийния – извинявам се, тук се обръщаме към господин Нанков, защото той със сигурност ще ме поправи, и във ВиК сектора.

Народният представител Росен Желязков – заповядайте.

Господин Председател, уважаеми колеги! От вчера дискусиите по създаването на Временната комисия и по темата за мораториума пораждат висока степен на реактивност. И причинно-следствената връзка между изказвания, реплики и дуплики всъщност не допринася за изясняване на обществото за какво иде реч в пленарната зала, какви решения взимаме, каква е тяхната цел и накъде отиваме с тях. С гласувания вчера мораториум всъщност ние отговорихме на въпроса не дали, а какво предстои. Нека да тръгнем от разбирането какво е мораториум. Мораториум не е суспендиране, мораториум не е отлагане, мораториумът е забава. Ние забавяме взимането на решения, които не са от компетенциите на Народното събрание. И генериката на спора вчера тръгна от необходимостта дали е нужна Временна комисия, която така или иначе няма компетенциите да реши въпросите, свързани с политиката в сектора. Забавянето на дължимото не е на решенията, не е на регулацията, не е на цените, е и на кризите. Ние след три месеца ще се озовем в същото положение, ако компетентните държавни органи не си свършат работата. Какво казва Законът за енергетиката? Казва, че компетентен орган е министърът на енергетиката и държавната политика се осъществява чрез Министерския съвет и чрез Народното събрание. След три месеца, ако нямаме политики в Закона за държавния бюджет за 2022 г., ако нямаме политики, които са свързани дали с компенсации, дали със стъпаловидно ценообразуване спрямо потребителите, дали с реимбурсиране, политики, които трябва изпълнителната власт да предложи, а не Временната комисия да предложи на изпълнителната власт, ние пак ще си задаваме въпроса не е важно дали, а какво предстои.

Благодаря, господин Желязков. Реплики към народния представител Росен Желязков? Няма. Изказвания? Процедура? Заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да направя една редакционна поправка – текстът на т. 3 да се чете по следния начин: „Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“ Благодаря. Благодаря. Изказвания? Заповядайте, господин Костадинов.

Господин Председател, мисля, че всички ние тук сме обединени от идеята, че трябва да намерим решение, с което да не допуснем да бъдат накърнени финансовите интереси на българските граждани, както и на българските предприемачи, разбира се. Само че в този разговор някак си липсва един от основните фактори, който носи голямата отговорност за това какво в крайна сметка решение ще бъде взето, и това е изпълнителната власт. Ние вчера казахме едно предложение, което днес беше допълнено от още едно, казано от моя колега Цончо Ганев, че има два варианта, с които може да се постигне, и то без да се коментират каквито и да било допълнителни в момента решения в Народното събрание. Едно максимално добро и максимално справедливо преразпределение на ценовия пазар за бита, като първото касае така наречените американски тецове. второто касае преразпределението на този дял от произведената от АЕЦ „Козлодуй“ енергия, която отива на регулирания пазар. Започвам отзад напред. Регулираният пазар в момента поема около 24 – 25% от общия дял на произведената от АЕЦ „Козлодуй“ електроенергия. Говори се, че АЕЦ „Козлодуй“ има договори, които са дългосрочни и ние направихме, а това всъщност в момента възпрепятства според някои аналитици и експерти възможността да се пренасочи част от произвежданата енергия за вътрешния пазар за регулирания пазар. Оказа се обаче, че от 1 януари 2022 г., поне към вчерашна дата, няма такива дългосрочни договори, които АЕЦ „Козлодуй“ да е подписала и ръководството да е поело такива ангажименти. Следователно с възможност да се пренасочи една част, тъй като в момента АЕЦ „Козлодуй“ формира над 40% от общия дял на произвежданата електроенергия, а същевременно една четвърт само от тази произвеждана електроенергия отива за бита, най-евтината електроенергия, по голяма част от нея отива за износ. Съвсем възможно е това нещо да се случи и разбира се, това зависи от изпълнителната власт и най вече от ръководството на държавата, което контролира АЕЦ „Козлодуй“. Вторият възможен гъвкав инструмент, който отново е в ръцете на изпълнителната власт, тъй като вчера аз предложих да се вземе предвид препоръката на Европейската комисия от месец юни тази година за предоговаряне или дори за прекратяване на договорните отношения в настоящия формат с ТЕЦ Марица изток 1 и 3. 1 и 3. Оказва, че тези договори навремето са подписани по един изключително предателски за България начин. В резултат на това, и дори да ги развалим тези договори, в крайна сметка американците пак ще си получат това, което е предписано заради огромните неустойки, защото договорът наистина е подписан изключително в ущърб на българския национален и държавен интерес, а договорите изтичат 2024-а и 2026 г. Може да се направи нещо друго, което е пак много гъвкаво, но за да се случи това, трябва да се приведе в действие от хора, които действително разсъждават като мениджъри, а не като говорители на чужди посолства. Това, което може да се направи, е, тъй като в момента стойността на електроенергията, която ние купуваме от тези два американски теца, е за единия 330, а за другия – 270 грубо. Разбира се, точните цифри са малко по-различни. Същевременно на свободния пазар в момента стойността на електроенергията към вчерашна дата беше 560 лв. Какъв е проблемът държавата да купува тази електроенергия, която така или иначе ние сме длъжни да я изкупим и след това да я хвърлим образно казано на свободния пазар. Така би направил всеки един мениджър на негово място, а не да вкарва тези пари на регулирания пазар, в който в крайна сметка плащат българските битови потребители. Само с тези два хода правителството може много бързо и елегантно, особено ако претендира да има управленски и мениджърски капацитет и потенциал, който е по-голям от този, който досега сме виждали, може да реши тези проблеми, и то в рамките на следващите две седмици, буквално до края на годината. Вместо това, ние тук влизаме в много дълги и сложни разговори за това дали това решение, което се взе вчера, е добро, дали трябва да бъде примерно сега до месец март, дали до края на месец април, както предложи колегата Ангел Георгиев. Не бива и не е редно в разговор, който касае всички български избиратели и български граждани, да участва само една от властите. Отсъствието на изпълнителната власт в момента не може и няма как да бъде оправдано с обяснението: правителството е на два дни. Какво значи това? Нима не са готови да управляват? Аз мисля, че това е несериозно оправдание. Така че ние от ВЪЗРАЖДАНЕ настояваме да чуем и мнението на изпълнителната власт, защото решенията в сектор „Енергетика“ винаги са били, преди всичко и най-вече,